Уважаеми колеги, продължаваме със същинската програма на Народното събрание.

Вносител е Министерският съвет на 20 септември 2016 г. Приет е на първо гласуване на 21 декември 2016 г. Продължение. С доклада за второ гласуване Заповядайте за процедура,

да поканят лявата част на Народното събрание. Все пак току-що беше припомнено, че имат още една седмица. Нека колегите да се върнат и да работят. ГЛАВЧЕВ: Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Заповядайте, господин Иванов.

предложение на народния представител Чавдар Георгиев. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2: „2. В ал. 6 след думите „не се отнасят до“ се добавя „състоянието на компонентите по чл. 4 и факторите по чл. 5, взаимодействието между тях, включително информацията за“.“

Имаме кворум, можем да продължим. Господин Свилен Иванов, заповядайте с доклада.

попадащи в обхвата на оценките по ал. 1, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. (6) Извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2, на части от инвестиционни инвестиционни предложения, когато те са единствено за целите на националната отбрана, или на инвестиционни предложения, които са вследствие на природни явления по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, се преценява за всеки конкретен случай. Преценката да не се извършва ОВОС се мотивира с решение на Министерския съвет по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и съответния компетентен орган по реда на специален закон, като се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на националната отбрана или за реагирането при природни явления. явления. (7) С изключение на случаите по чл. 98 процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може в изключителни случаи да не се провежда – по предложение на компетентния орган, когато предложенията се одобряват по процедура, включваща подобна оценка и при осигурен обществен достъп до информацията. При предложението за освобождаване се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на инвестиционното предложение.“ 2. Създава се ал. 8: „(8) В случаите по ал. 7: 1. компетентният орган мотивира дали друга подобна оценка е подходяща; 2. компетентният орган предоставя на засегнатата общественост информацията, получена чрез оценката по т. 1, както и информация относно решението за предоставяне на освобождаване Имате думата за изказвания, уважаеми колеги?

Алинея 2 се изменя така: „(2) Директорът на съответната РИОСВ е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС за инвестиционни предложения,

Няма. Гласуваме параграфи 3, 4 и 5 по доклада на Комисията. Гласували

дали искането е частично, или е напълно уважено и определя срок до 5 дни за внасяне на преработен вариант на документите на хартиен и електронен носител за целите на обществения достъп, в който не се съдържа информацията, която е приета за поверителна. В случаите по чл. 114, ал. 1 едновременно с коригираните и допълнените документи се внася и преработен вариант на документите за целите на обществения достъп.“

„38. Предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал за технологични дейности и/или съхраняване на боеприпаси и взривни вещества.” Досегашната точка 38 става 39.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14. Няма. Гласуваме, първо, неподкрепеното предложение на народните представители Иван Чолаков и Валентин Радев. Гласуваме неподкрепено от Комисията предложение.

По вносител всъщност номерацията е друга, а това е по доклада на Комисията – параграфи 12, 13 и 14 по доклада на Комисията.

предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях;”. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 15 и предлага следната редакция: „§ 15. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 се правят следните изменения и допълнения: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

Това, което ще гласуваме след малко е изключително важно, тъй като определя обхвата на едни превантивни процедури, които гарантират опазването на компонентите на околната среда. Моето изказване е във връзка с отменените буква „к“ и буква Не считам, че тези основания трябва да се отменят. По принцип ние в момента разширяваме малко обсега на хипотезите, в които ще се прилагат различните процедури. Според мен това е правилната тенденция за регулация на тези отношения и ние трябва да бъдем изключително грижовни към компонентите на околната среда.

От вносителите пожелаха да вземат отношение. Заповядайте.

Предложението за промени като цяло в позициите на Приложение 1 и Приложение 2 на Закона е да бъдат в абсолютно съответствие с Директивата за ОВОС. констатирахме при прегледа на позициите, е, че без да имаме конкретни мотиви, тези приложения – например около една трета от позициите или 16 конкретни дейности, са залегнали в нашето Приложение 1 за задължителен ОВОС, което не го изисква Директивата за ОВОС. По принцип има различни механизми, не само процедурите по ОВОС, които да регулират такива дейности. Конкретно по предложението на господин Георгиев – „к“ позицията се отнася за цехове за разфасоване на продукти за растителна защита, „л“ е складове за съхранение на продукти за растителна защита. Тоест това са конкретни позиционирани постройки, в които си даваме сметка, че има конкретно съхранение на продукти. Доколко една процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС може да бъде мотивирана точно за такъв вид складови съоръжения. Тоест, предложили сме да отпаднат, тъй като в поддирективата за ОВОС нямаме такова задължително изискване като държава. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви. Предложението е за разделно гласуване. Уточненията бяха навременни и и подходящи, за да можете да се ориентирате как да гласувате по тези две подточки „д“ и „е“. Подлагам на гласуване първо подточки „д“ и „е“ по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам процедура за прегласуване. Ще използвам възможността да кажа, че ако не отпаднат точки „к“ и

Гласуваме дали приемаме предложението на народния представител Чавдар Георгиев за разделно гласуване на текста. Гласували

не е прието, което означава, че няма да има и прегласуване. Гласуваме целия текст на Комисията за § 15 по нейния доклад.

Благодаря, господин Председател. Моля за прегласуване. Колеги, става дума за разтоварване на бизнеса! Така че призовавам БСП да гласуват по съвест. След това, ако може – почивка.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя противно предложение да не се прегласува това, което вече това, което вече беше гласувано от Народното събрание, тъй като, разберете, тук не става въпрос за някаква административна тежест. Пестицидите и другите препарати за растителна защита са особено опасни химични вещества.

Разберете, аргументите, че това го няма в Директивата, не значат нищо. Директивата има принципи, Директивата има цели за постигане на опазване на околната среда и това изцяло съответства на целите. Затова правя това редакционно предложение да гласуваме текста без тези две подточки. Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Станислав Иванов за отлагане на гласуването на тази точка, за да се уточните по текстовете. Няма кворум.